Prvi je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 600 I drugi je - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi,

predlažemo objedinjenu raspravu o oba prijedloga zakona. Prvo ovaj Vladin prijedlog. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i šumarstvo isto kao i u pogledu zakonskog prijedloga zastupnika Kolara Kolara i Pankretića. Predstavnik predlagatelja. Prvo Vladin prijedlog. Ministar poljoprivrede i šumarstva Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Evo ja ću nastojati u što kraćim crtama obrazložiti ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu na način da kažem da je ovo jedno tehničko usklađivanje, da je poravnavanje određenih potpora i da u određenim segmentima idemo u pravcu da za određene proizvodnje kao što je potreba proizvodnje bio dizela da idemo u pravcu da poticaji na uljanoj repici znači za onaj segment proizvodnje ulja za ljudsku ishranu razdvojimo od dijela proizvodnje uljane repice za proizvodnju bio dizela i da na taj način pospješimo upravo proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije što je praktično u skladu sa onim što sam govorio da praktično stvaramo zakonodavni okvir za proizvodnju proizvodnju bio dizela koji evo i sa ovim, u ovom segmentu pokazuje da se čine određeni napretci. Kad govorimo o ovim rekao bih, bitno je tu kazati da u odnosu na prethodne izmjene i dopune da je došlo do određenih poravnavanja pa između ostalog poticaj za laž kao krušaricu se povećava na nivo pšenice što se smatra apsolutno potpuno opravdanim, pšeno raž prevodimo u stočna žita iz prostog razloga jer upravo je to nešto nešto što se koristi za ishranu stoke i što su određeni proizvođači imali problem jer kao krušarica morali su osigurati i prikazati referentne prinose i pošto su to zadržavali za vlastite potrebe u ishrani stoke nisu mogli održati, nisu mogli ostvariti poticaj i iz tih razloga mi pšeno raž prebacujemo u stočna žita i na taj način će oni sa svojom izjavom potvrditi da su tu količinu ostavili za vlastite potrebe. Za uljanu repicu sam već rekao. Uvode se između ostalog i neki novi poticaji. Evo primjer za grašak. Činjenica da po prvi put

to nastaviti jer je činjenica da smo praktično gotovo 100% graška koji je bio u smrznutom stanju sve uvozio i ovdje samo konfekcionirao. Također, morali smo izvršiti i određene promjene i usklađenja vezano za poticanje pčelnih zajednica i proizvodnje meda jer je sticajem okolnosti i prihvaćanjem određenog amandmana koji je bio na zadnji zakon stvorila se ja bih rekao jedan određeni vakuum i praktično se ne bi mogao provesti i izvršiti obračun poticaja za med. U tom kontekstu smo išli na jedan rekao bih kombiniraniji model gdje smo omogućili vlasnicima pčelnih zajednica iliti proizvođačima meda da se mogu opredijeliti da li žele da ostvare poticaj po jedinici kilograma, po medu ili da ostanu u sustavu poticaja po pčelinoj zajednici. Također, jednu rekao bih bitnu stvar smo ovim izmjenama učinili, a to je da smo povećali poticaj za sustav krava tele. Mi smo činili maksimalne napore kako bi pospješili i povećali broj domaće teladi za to. Na žalost, nismo polučili adekvatne rezultate. Vi znate da smo u prošlim izmjenama povećali poticaj za tov junadi od domaćih teladi jer nam je to intencija. Nije nam intencija da …/Govornik se ne razumije./… bude na bazi uvozne teladi i želimo na svaki mogući način stvoriti pretpostavku da osiguramo materijal za tov iz vlastite proizvodnje. Znači, iz domaćih teladi. U tom kontekstu u Hrvatskoj, a i analizirajući učinke operativnog programa razvoja govedarske proizvodnje gdje postoji također mogućnost određenih potpora i financijskih sredstava za praćenje sustava krava tele. Vidjevši da taj program ne ide željenom dinamikom došli smo do zaključka i u razgovoru sa zainteresiranim skupinama poljoprivrednih proizvođača da bi trebali ići u pravcu povećanja poticaja za ovaj sustav krava tele i da je to nešto što bi praktično kroz ovaj sustav dolazi do razdvajanja mliječnog govedarstva i tovnog gospodarstva i zbog toga smo uvažili evo interes zainteresiranih proizvođača i povećali smo ili bolje rečeno udvostručili smo poticaj za sustav krava tele sa 1500 kuna na 3000 kuna što evo još jednom želimo naglasiti našu zainteresiranost interes države da osigura domaći materijal za domaću telad za tov. Također u ovom kontekstu idemo na izmjenu prijedloga koji je u prošlom izmjenama i dopunama bio vezano za poticanje proizvodnja ribljeg proizvoda na način da želimo razdvojiti po fazama i stupnju obrade. Znači, onim proizvodima koji radi se uglavnom o proizvodima na bazi male plave ribe. Znači od zamrzavanja, filetiranja i sličnoga, soljenja, filetiranja i ostalog gdje upravo na osnovu onoga segmenta koliko se u taj proizvod uloži određenog rada da sukladno tome bude i visina poticaja i da taj način favoriziramo iste faze dorade, što bi trebalo praktično dovesti i do veće veće dodane vrijednosti samog proizvoda do većeg upošljavanja. I upravo ovaj segment moram kazati da prerada ribe na ovaj način bilježi jedan konstantan vrlo visoku stopu rasta, da je to postala ozbiljna proizvodnja i da se te proizvodnje zasnivanju dijelom na otocima, znači na područjima gdje su u funkciji zadržavanja postojećeg stanovništva, ali isto tako i na područjima posebne državne skrbi. Evo slučaj Benkovca gdje imamo jednu jako dobru razvijenu preradu ribe sa velikom uposlenošću. I na taj način evo želimo stvoriti bolji okvir za višu fazu dorade male plave ribe. I u tom kontekstu je vrlo bitno, evo da smo to razdvojili. Također bi želio naglasiti da je i ovaj prijedlog u potpunosti iskoordiniran sa interesnim udruženjima koji se bave preradom male plave ribe i da smo usaglasili ovaj prijedlog i ovih iznosa. I evo, to je ono što je rekao bih suština ovih izmjena i dopuna. Možda u tom kontekstu nije loše za napomenuti, jer to danas mogu, napomenuti, bilo je dosta određenih upita da li ćemo mi sukladno što smo mijenjali određene pozicije, povećali određene poticaje da u proračunu nećemo imati dovoljno sredstava financijski da te poticaje koje smo izmjenama i dopunama prošlim povećali. Ja danas evo mogu kazati da sve ono što je sukladno promjene koje su ugrađene onim prijašnjim izmjenama i dopunama da smo osigurali financijski okvir kroz preraspodjelu financijskih sredstava koji će biti sutra na Vladi, između korisnika određenih tijela državne uprave i da smo evo da ćemo sutra preraspodjelom imati osiguranih cca 220 milijuna od čega 35 milijuna unutarnjoj preraspodjelom između stavki Ministarstva poljoprivrede, a 180 milijuna preraspodjelama između drugih tijela državne uprave. I da smo u konačnici ovu stavku poticanje poticanje poljoprivredne proizvodnje, znači to je ona najveća stavka da smo je od početnih što je bilo u proračunu za 2006. godinu od milijardu 711 milijuna u konačnici će biti povećana na 2 milijarde i 88 milijuna. Što je povećanje za 377 milijuna milijuna ili u postotku to je nešto preko 20% u jednoj godini smo povećali ovu stavku. I u ukupnosti kada analiziramo u ove tri godine u odnosu na zaključnu godinu koja je bila 2003. godine ista ova stavka je povećana za gotovo 50%. U 3 godine su veća sredstva jer je u 2003. godini po toj osnovi isplaćeno negdje, nešto ispod milijardu i 400 milijuna kuna. Sada dolazimo na 2 milijarde i 2 milijarde i 88 milijuna kuna. Što je upravo stvorilo određenu pretpostavku veće konkurentnosti proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, primarne proizvodnje. A to je s druge strane stvorilo pretpostavku da smo značajno promijenili sliku vanjskotrgovinske razmjene u dijelu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. I ja mogu evo kazati vam da ćemo ovu godinu, premda nemamo još podatke za 11. i 12. mjeseci, ali prateći te dinamike i znajući da ćemo ju završiti ponovo da će se trend smanjenja deficita nastaviti. Jer je činjenica da smo do 2004. imali uzlazni graf stalnog povećanja deficita u dijelu robne razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Da je u 2005. taj graf počeo padati. Taj trend nastavlja još povoljnije u 2006. Da ćemo, da smo prošlu godinu završili sa 57,3 , posto pokrivenost uvoza izvozom. A za ovu godinu mogu najaviti da ćemo biti negdje između 63% 63% pokrivenosti uvoza izvozom, što je, će biti najveća pokrivenost uvozom izvozom u sektoru poljoprivredno-prehrambenih proizvoda od samostalne Hrvatske. I znajući da je pokrivenost uvoza izvozom u ukupnoj robnoj razmjeni u Republici Hrvatskoj negdje, nešto preko 47%. Znači dolazimo za gotovo 20% veću pokrivenost imamo u sektoru poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. I evo, to smo upravo postigli. I ovim trendom povećanja između ostaloga normalno i provođenjem drugih strateških mjera operativnih programa, stvaranje povoljnih rekao bih financijskih okvira za razvoj određene proizvodnja vođenjem strateškim pravcima razvoja poljoprivrede, jednim osmišljenim načinom, ulaganjem i u druge projekte. Evo najbolji pokazatelj konkurentnosti neke proizvodnje je vanjsko-trgovinska bilanca. Ja sam slobodan najaviti pred ovim uvaženim Domom da očekujem da ćemo 2007. godinu prateći i odgovorno govorim da ćemo u 2007. godini nastaviti ove trendove značajno većeg povećanja izvoza nego povećanja uvoza, što se reflektira većom pokrivenosti uvoza izvozom. I da ne duljim, da očekujem da ćemo u 2007. godinu, znači mandatno razdoblje završiti negdje sa nešto preko 70% pokrivenosti uvoza izvozom, što će stvarno, praktično ćemo moći kazati da smo uravnotežili vanjsko-trgovinsku bilancu kad znamo isto tako koliko se potrebe ili koliko se hrane u Hrvatskoj ode za potrebe turizma. A turizam je isto jedan oblik izvoza, ali bez prelaska granice vrlo dobar oblik izvoza. Kad se to sve ukomponira onda ćemo kazati da Hrvatska u sektoru poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ima pozitivnu vanjsku bilancu. Ali i bez turizma ćemo doći na preko 70% pokrivenosti uvoza izvozom. Evo, hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Ivan Kolar. Izvolite. **Kolar, Ivan (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre mislim da ne treba netočnosti iznašati i da smo mi svi skupa svjesni da ni vi, ni vaše ministarstvo ni ova Vlada nemre podmiriti dugovanja koja su spram poticaja i potpora u ovoj godini napravljena i po zakonu trebala biti isplaćena. Primjerice.

Za mlijeko, već smo na 120 dana, idemo na 150 dana. Očekujete valjda da seljaci proizvode da im uopće ne date potporu. Za ratarske kulture pitanje kad i kak' i kol'ko. Za dohodovnu potporu koliko imate zahtjeva koje uopće ne raspravljate, a one ne isplaćujete koji su gotovi. Za ruralni razvitak kol'ko bi trebali, a kol'ko morete dat. Pa ajmo biti ozbiljni. Ak' nam treba 500 milijuna, a imamo 180 milijuna, pa priznajmo da 350 ne bu isplaćeno i to sam još blago rekao. Pa ajmo računat za Boga miloga. Ministre ne ovak' na pamet samo reći bit će sve isplaćeno. Ja se slažem s vama da nemate veće mogućnosti,

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče i gospodine ministre sa suradnicima. Pa evo mi pozitivno ocjenjujemo napor Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Naime, naš prijedlog zakona je stvarno kratak i imal' je jednu jedinu namjeru, a to je bilo da naši pčelari ne ostanu ove godine bez poticaja. Treba priznati da je ministarstvo napravilo jedan propust i da zapravo po postojećem zakonu naši pčelari nisu mogli ostvariti ni na ovaj ni na onaj način poticaj. Naime, donošenjem izmjena i dopuna zakona došlo je do previda i jednostavno nije bilo moguće udovoljiti proizvođačima meda niti isplatiti. Namjera koja je bila, ja sad je ne bi komentiral' da se pogoduje otkupljivačima na ovaj ili onaj način, očito je propala i trebalo je napraviti određeni napor. Mi smo na inicijativu naših pčelara na udruženja koja su s resornim ministarstvom pregovarala, došli do našega uvjerenja i rezultata koje smo stekli prilikom pregovora, da stari način poticaja koji egzistira prije donošenja izmjena i dopuna je napravio jedan određeni iskorak gdje su mali pčelari, znači ovi proizvođači došli na svoje jer je bilo po košnici po znači po određenoj količini pčelinjih zajednica poticaj koji bi oni trebali dobivati i on se već isplaćivao. Na stranu koliko su nam stručne službe, savjetodavna služba i svi oni koji trebaju to odraditi bili spremni za takav, koliko je tu bilo zloupotreba i na koji način, ali je moguće bilo ostvariti. ova naša inicijativa evo pretvorena je sada dijelom naš zakon u izmjene i dopune Zakona o poticajima državnoj potpori poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu na modificiran način. Ja moram sada reći u ime nas dva predlagatelja da mi zapravo sada ne inzistiramo na svojem prijedlogu do kraja i da se budemo suglasili s predlagačem na način jer je i pčelarska zajednica u konačnici došla do saznanja da je moguće zadovoljiti interesne skupine, znači i male i one koji su već odmakli i jesu u robnoj proizvodnji, da ostvare određeni poticaj i da ekonomska opravdanost te proizvodnje bude na jednoj određenoj razini. Treba reći da naša inicijativa je baš i za tim išla da se zadovolji i da se udovolji proizvođačima neovisno o različitim mišljenjima i načinu predlaganja samoga projekta. I sada to je toliko beznačajna su sredstva Ministarstva poljoprivrede i šumarstva da se nije smjelo čekati evo do kraja godine. Upitno je i sada koliko

već kad imam riječ da mi zapravo ocjenjujemo određeni napor. Međutim očekujemo, ali iskreno očekujemo i poticaj pčelarstvu i poticaj stočarstvu, ratarstvu i svim granama koje ovise o poticajima budu stvarno isplaćivani. Vjerujte mi odgađanje neke grane poljoprivredne proizvodnje stavlja u nezavidni položaj i zapravo sva ona akumulacija koja se stvara ako poticaji ne dolaze ona se topi, jer repromaterijal, trošak ulaganja u poljoprivredu ne čekaju i oni enormno rastu i zato apel na ministarstvo i zato je bila ona moja ona reakcija, ajmo priznati i biti realni ljudi za poljoprivredu i resornom ministarstvu treba više sredstava, ona moraju biti brza i efikasna, onih 60 dana bi se moralo poštivati i onda bi koliko-toliko ako cijene ne zadovoljavaju, bar ovaj dio gdje država jamči svoj dio, znači osigurava sredstva da su brza, transparentna. I ako već netko bude reagirao na to, mene samo muči da smo mi operativnim planovima dali dobre naznake za proizvodnju a ne pratimo ih na način da se dobrovoljna potpora govorim jednom dijelu, ali i u onom dijelu gdje su kapitalne potpore, jednostavno zaboravlja zbog, ona se ne isplaćuje jer nema dosta sredstava. Kod nas je investicijski bum toliko velik na selu i grade se određeni objekti, farme, tovilišta i ne znam kako se god i zovu, da naše resorno ministarstvo zbog ograničenja sredstava to nije u stanju pratiti. Mi bi tu trebali svi kao Sabor dodatni napor napraviti da stvarno oni koji ulažu sredstva, koji se bave robnom proizvodnjom bude prioritet i da bude to sve skupa isplaćivano. Evo, ja mislim da ovo je dosta rečeno da mi prihvaćamo prijedlog predlagatelja da se uključujemo

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo drago mi je da kolege će podržati ovaj zakon, međutim moram ispraviti jedan netočan navod. se ne čuje./ … Samo jedan, dovoljno. Što se tiče da se prije kad se htjelo sa 4 i po kune po kilogramu meda poticati pčelare da se željelo pogodovati otkupljivačima što nije točno. I ovdje radi hrvatske javnosti moram pročitati jednu promemoriju iz Ministarstva poljoprivrede od 14. veljače 2006. godine gdje su dogovorena 3 prijedloga za moguće poticaje. Znači, kad se s ministarstvom razgovaralo, 4 do 5 kuna po kilogramu meda isplata direktno pčelaru što je logika stvari po Zakonu o poticajima. 200 kuna po košnici za male pčelare kao biološki doprinos i 30 kuna po matici. Zajednički se boriti protiv sive ekonomije, to su potpisali gospodin Zlatko Gregačević, predsjednik grupacije pri HGK-u i predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Martin Kranjec koji je vrlo brzo nakon toga promijenio mišljenje i maltene sve živo udružio protiv takvog poticaja. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u raspravi u ime Kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni predstavnici ministarstva, uvažena gospodo zastupnici. Pa meni je drago da o ovome raspravljamo. Prije svega, radi ove stvarne želje da se pomogne poljoprivredniku. Ima izuzetaka, ali mislim da možemo slobodno reći i konstatirati da su vjerojatno ti ljudi koji se bave poljoprivredom vjerojatno u ovom času, u ovoj zemlji u najgoroj situaciji. Što više rade manje imaju. Drugo, isto tako da bih ponovio zahtjev da se neke kulture posebno prate. Ovdje mislim prije svega na rajčice, odnosno pomidore kako bimo rekli u Istri. tvrdim kada bi se neke poljoprivrednike, poglavito sa Bujština, odnosno sa područja Umaga pratilo kao što se danas u državi prate vinogradare, odnosno kao što se prate maslinare da bi sa tim pomidorima isto tako mogli stvoriti jedan reprezentativan brend i da bi naši ljudi koji se bave tom granom mogli donositi u Hrvatsku zlatne medalje. Što donosi ovaj Zakon? Pa prije svega, treba ovo citirati na strani 1. Ovdje se znači navode osnovne izmjene i dopune Zakona. u prethodnim izmjenama Zakona poticaj za pšenicu povećao na 2 tisuće 250 kuna, ovim Prijedlogom izjednačuje se poticaj za raž kao krušarice s poticajem za pšenicu. Pšeno raž je iz krušnih žita prebačen u ostala žita. Zatim, vidimo da se uvodi poticaj za uljanu repicu, za proizvodnju bio-dizela ukoliko korisnici proizvedenu uljanu repicu prodaju i isporuče na preradu za proizvodnju bio-dizela. Uveden je poticaj za proizvodnju graška, jasnije su određena prava obveze za ostvarivanje poticaja za deklarirani sadni materijal, uveden je poticaj za lozne sadnice, itd., itd. Međutim, ja se ovom prilikom javljam da bi ipak stavio naglasak na dva problema. Prije svega, to je podizanje hektara vinograda kojega država prati sa 33,6 tisuća kuna ili sa 45 tisuća 400 kuna na područjima sa težim uvjetima privređivanja. To su vidimo znatni iznosi, treba da je tako, samo imam dojam da kao što su se ljudi odlučili za sadnju tih vinograda zbog ove mjere od 0,0 promila da će ih brzo početi krčiti i jednostavno takva politika ne vodi ničemu. Međutim, o tom kasnije, a da se opet ja vratim na te ili na tu industrijsku rajčicu, odnosno na pomidore. U dodatku 4, povrće za industrijsku preradu, to se prati ili donira sa 3 tisuće 900 kuna po hektaru. Kada je riječ o industrijskoj rajčici, mi u Klubu IDS-a predlažemo da se ta rajčica prati ili subvencionira sa 30 lipa po kilogramu. gdje je problem? Problem je u tome što je pred nekih recimo pola godine, možda nešto manje "Podravka" iz Koprivnice najavila ili navijestila gašenje proizvodnje pomidora u Umagu. doći. Nadam se da će doći, nadam se da se neće dogoditi da dođe do seljenja proizvodnje pomidora iz Umaga, a ako treba doći do seljenja onda treba doći jasno do seljenja proizvodnih pogona pogona u industrijsku zonu u Umagu. Grad Umag je spreman ustupiti na 99 godina za jednu kunu potrebno zemljište u industrijskoj, jasno, zoni. Između ostalog, podmiriti i neka komunalna izdvajanja, itd., a sve s ciljem da se ne upropasti 100-tinjak velikih proizvođača te kulture u Istri u Hrvatskoj. Pred, ne znam, možda je to bilo 7, ne više od 10 dana u razgovoru sa potpredsjednikom Vlade obećano je da je "Podravka" zainteresirana, znači, za seljenje proizvodnje u industrijsku zonu na području u Umagu, čime im se s druge strane otvara prostor da slobodno disponiraju sa 3 do 4 hektara, tvrdim najatraktivnijeg zemljišta na zapadnoj obali Istre, a onda to je vjerojatno i u Republici Hrvatskoj. Oni su, kako je rekao gospodin Polančec, spremni između ostalog i dalje otkupljivati rajčicu, ali proizvodnju bi ustupili uz naknadu, tj., pogone bi ustupili radnicima i proizvođačima. E sad, to je sve u redu, međutim gdje je problem? Problem je ovaj Zakon. Ne može seljak u Istri proizvesti znači po kilogramu ne može to isporučiti, za 30 lipa. Do sada se plaćao taj kilo pomidora 70 lipa. Znači, tu razliku od tih 40-ak pa možda ili 30 ili 50 lipa netko treba pokriti. Predlažemo da sa 30 lipa u tome sudjeluje država kroz poticaje, da sa 10 lipa u tome sudjeluje županija, sa 10 lipa da u tome sudjeluje Grad Umag. I tako bimo došli do toga da bi održali

iste u suvremenoj Republici Hrvatskoj. Tim više što je ukupni prihod ili promet "Podravke" u godinu dana, ako se ne varam, preko 2 milijarde kuna. I utoliko smo išli sa ovim amandmanom za industrijsku rajčicu od 30 lipa. Znači, riječ je o cca 2, možda 2 i pol, ne više od 3 milijuna kuna koji bi trebali iznaći s jedne strane država, županija, odnosno Grad Umag. To je jedan minimalan iznos i mislim da ukoliko smo razboriti na kraju ćemo u tom pravcu i donijeti odluku. Rekoh još jedanput, Grad Umag i sada potiče sadni materijal, spreman je dati zemljište za ništa ili za 99 godina za 1 kunu godišnje, izgraditi infrastrukturu, osloboditi graditelja komunalne naknade i na neki način ući i u samu vlasničku strukturu.

obznaniti model spašavanje te tvornice ali bez da damo poticaje seljaku, nećemo spasiti seljaka. Jednom riječju, mislim da u ovom trenutku ne treba kažnjavati seljake, trebamo ih poticati da i dalje ulažu u svoje strojeve. Neki od njih su uložili i preko 500 tisuća eura u mehanizaciju. Trebamo ih potaknuti da rade na zemlji a ne da dignu ruke od proizvodnje i da razmišljaju kako će se sutra njihovo zemljište urbanizirati i kako će oni počet' trapulivati sa tom zemljom od seljaka pretvoriti se na neki način u zemljišnog mešetara ili graditelja. To sam želio reći. Ja još jedan put ističem i da je mene gospodin Polančec na neki način ohrabrio. Rekoh, danas je taj sastanak. Treba objaviti sve šta se o tome razgovaralo, sve treba staviti na papir ali opet ništa se neće dogoditi ukoliko seljaku ne damo taj jedan poticaj od 30, 40 lipa za proizvedenu kilu rajčica. Bez toga mislim da neće biti dobro. Malo prije mi je gospođa Dorotea Pešić Bukovac objašnjavala kako to izgleda otprilike kada domaćica ili netko drugi dođe u "Konzum" gdje može dobiti 400 grama u limenci nekog "Rial" pelati znači, pomidora za 99 lipa. Znači, radi se o čišćenom pomidoru, ne znam pripremljenom šta se već radi, pasiranom, dovezenom, uvezenom iz Italije u Hrvatsku, stavljeno na te, kako se zove police, ladice, treba biti tamo neki u lim u čemu je to sve spremljeno i to se gospodo prodaje za 99 lipa. 99 lipa, 400 grama proizvedene rajčice. E sada, kako će naš seljak u svemu tome se snaći, konkurirati bez poticaja a znamo da Talijani itekako potiču svoju proizvodnju pomidora. Jednostavno znači, bez ovakvog zakona, bez poticaja seljak ne može opstati. Ono zbog čega želim javno protestirati ovom prilikom što je "Podravka" ne znam, da li je to bio 6.,7., ili 9. mjesec iz Umaga izvezla strojeve za preradu čajeva ni manje, ni više u Sloveniju. Nitko, jasno da bi se bunili i da je netko te strojeve prebacio u Koprivnicu ali zamislite jednu dohodovnu liniju prebacili su ni manje ni više u jednu drugu državu. Ono što je meni također drago da se potiče lavanda sa 14 tisuća kuna po hektaru. To je hvale vrijedna inicijativa. Uljana repica za proizvodnju bio dizela sa 2 tisuće Ovdje se potiču i ove sadnice itd., sa nešto većim sredstvima, potiče se ribare, stočare itd. No vidimo jasno u ovome zakonu da je logika na ratarskim kulturama. To je vjerojatno logično jer najviše ljudi živi upravo od poljoprivrede u krajevima koji se bave ratarskim kulturama. Kada toga ne bi bilo naprosto bio bi uništen taj seljak u Slavoniji. Ali isto tako gospodo nemojte dignuti ruke od onih ljudi koji se bave proizvodnjom industrijske rajčice u Umagu ili na području Istre. Za kraj, šta ja znam, šta još ovdje reći? Treba poticati i ribarstvo. Dobro je da imamo ove odredbe. Uskoro ćemo govoriti i o ZERP-u. I dajte izađite ususret i riješimo taj problem industrijske rajčice. isto tako zanimljivo znati, da bez obzira na poticaje neki naši vinogradari u Istri, ja mogu konkretno navesti, sad mi je Dorotea donijela taj njegov zahtjev Katunar Franka, podnio je zahtjev za određene poticaje i to tamo negdje 30.3.2006. ne, 27.2.2006. ali jasno poticaji po tom zakonu nisu još uvijek isplaćeni. Ne znam, kakva je procedura ali mislim da seljacima sa poticajima, treba dat seljacima, poticaje treba uredno doznačavati. Sve u svemu zakon je koristan, zakon treba podržati ali ja vas državni tajniče, stvarno molim da se ne znam, kroz Vladine amandmane ako se ne žele prihvatit amandman IDS-a, omogući da se potiče i sadnja tih, te industrijske rajčice, tih pomidore i da se ne ugasi jedna stoljetna tradicija na tom istarskom prostoru.

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu kojeg je predložila Vlada Republike Hrvatske jer se njime uređuju važna pitanja državnih potpora u tim djelatnostima. Reformu poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj započetu donošenjem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, u srpnju 2002. godine nastavlja operativno provoditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Ministarstvo je tijekom 2000. godine provelo temeljitu raspravu o provedbi Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu sa korisnicima državne potpore. Korisnica potpora su ukazali da u ostvarenju prava na potporu imaju teškoća jer im se sredstva potpore plijene raznim ovrhama, da je potrebno ujednačavanje iznosa poticaja za pojedine proizvodnje te da je potrebno omogućiti učinkovitiju i jednostavniju primjenu zakona. Stoga, Vlada prijedlogom ovog zakona osigurava otklanjanje uočenih teškoća u provedbi zakona ali i uvodi nove poticaje. Tako se odredbama članka 1. prijedloga ovoga zakona utvrđuje da se sredstva državnog proračuna namijenjena za provedbu Zakona o potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu isključivo mogu koristiti za poticanje proizvodnje i poticanje mjera strukturne politike i ne može se koristiti za naplatu nikakovih ovrha. Ostalim izmjenama i dopunama važećeg zakona uređuju se slijedeća značajna pitanja. Kod poticanja ratarskih kultura poticaj za raž izjednačava se sa poticajem za pšenicu i povećava sa tisuću 650 kuna na 2 tisuće 250 kuna po hektaru. Taj poticaj će doprinijeti većoj proizvodnji ove krušarice čija je upotreba u prehrani u porastu. Pšeno-raž se razvrstava u ostala žita jer je ta proizvodnja uglavnom namijenjena ishrani stoke i zadržava se na gospodarstvima. Uglavnom nije u prometu. Poticaj za tu proizvodnju sada će iznositi tisuću 250 kuna po hektaru. novi poticaj za uljanu repicu, za proizvodnju bio-diesela sa 2 tisuće 550 kuna po hektaru što je povećanje poticaja za 200 kuna po hektaru u odnosu na dosadašnji poticaj uljarica. Ovaj poticaj isplaćivati će se samo za proizvodnju uljane repice prodanu i isporučenu za proizvodnju bio-diesela. Uvodi se poticaj za proizvodnju graška za industrijsku preradu što bi trebalo doprinijeti smanjenju uvoza graška i porastu domaće proizvodnje. Kod poticaja sadnih materijala jasnije su određena prava i obaveze ostvarivanja poticaja za deklarirani sadni materijal. Time se sprječava isplata poticaja za uvezeni sadni materijal ili kako bi to jednostavnim riječima rekli šverc sa sadnim materijalom koji je kod nas cvao, roba se uvozila iz inozemstva i fino prodavala i još uz to i ubirao poticaj. Uvodi se poticaj za lozne sadnice kategorije certificirane sa 4 kune po komadu a ukida se poticaj za godišnja plaćanja za matičnjak loznih podloga. Svakako, najznačajnije promjene su koje se predlažu ovim zakonom su kod poticaja stočarstvu. Uvodi se novi model poticaja tova junadi. Povećava se poticaj za utovljenu junad iz domaćeg uzgoja sa tisuću kuna na tisuću 800 kuna te se pojednostavljuje način ostvarivanja poticaja za tov junadi i uvodi jedinstvena isplata na kraju tova. Pri tome želim naglasiti da dosadašnji poticaj od 800 kuna po grlu koji i dalje ostaje na snazi za uzgoj teladi koja se uvozi pa je sada ovaj novi poticaj kojim se potiče domaća proizvodnja i domaći uzgoj teladi iz domaće proizvodnje gotovo dva puta veći jer je povećan sa tisuću na tisuću 800 kuna. Također, povećava se poticaj za sustav krava-tele sa tisuću 500 kuna po grlu na 3 tisuće kuna. Ne treba puno objašnjavati da je to sto posto veći poticaj, odnosno za područja s težim uvjetima gospodarenja sa 2 tisuće 250 kuna po grlu na 3 tisuće kuna po grlu. To je značajan poticaj kojim se želi stimulirati domaći uzgoj rasplodne stoke i podmlatka tj. teladi što će doprinijeti smanjenju uvoza rasplodnih junica i teladi. Propisuje se način ostvarivanja poticaja u pčelarstvu tako da se poticaj ostvaruje za pčelinje za pčelinje zajednice sa 50 kuna po komadu i med sa 2,2 kune po kilogramu uz ograničenje količine na 40 kuna po košnici. Značajna promjena koja se uvodi zakonom je i kod poticaja u ribarstvu. Mijenja se način prerade riba ovisno o stupnju i složenosti prerade riba. Za složeniji način prerade iznos jediničnog poticaja je viši od iznosa poticaja za manje složeniji način prerade ribe. Jedinični poticaj za sve četiri predložene skupine ribljih proizvoda znatno su povećani. U prvoj skupini iznose 4 kune i 70 lipa po kilogramu ribljih proizvoda a na području sa težim uvjetima gospodarenja 6,20 kuna po kilogramu ribljih proizvoda. Tim poticajima stvorit će se povoljni uvjeti za razvoj višeg stupnja prerade riba u proizvode koji će biti konkurentni na tržištu. Kod poticaja ekološke proizvodnje vrste poticaja i iznosi poticaja za ekološku proizvodnju usklađuju se s poticajima za konvencionalnu proizvodnju i viši su za 30%. Ovo je u svakom slučaju znatan poticaj za ovu vrstu tj. za ekološku proizvodnju i sigurno će se naći dio proizvođača koji će se orijentirati na određene proizvode koji se ovako značajno značajno potiču. Sukladno predloženim izmjenama u ovom zakonom mijenjaju se dodaci 2 i 3 koji su prilog i sastavni dio zakona. Važno je istaći da je svim korisnicima poticaja koji su u 2006. godini podnijeli zahtjev za poticaj omogućeno ostvarivanje prava sukladno predloženim izmjenama. Za provedbu ovoga zakona nisu potrebna dodatna sredstva u 2006. godini. Provedba zakona vršit će se na teret već odabranih sredstava državnog proračuna unutar razdjela Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva koje će po potrebi izvršiti preraspodjelu sredstava sa svoga razdjela. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog Zakona po hitnom postupku kako bi mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2007. godine da bi se propisana prava mogla na vrijeme ostvariti i kako ne bi došlo do poremećaja u gospodarstvu. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu kojeg su predlagatelji zastupnik Ivan Kolar i Božidar Pankretić, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava mišljenje Vlade Republike Hrvatske kojim se predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati navedeni Prijedlog zakona iz razloga što se tim zakonom predlaže samo rješavanje poticaja za pčelarstvo, a evo ovim zakonom kojega mi podržavamo odnosno Klub Hrvatske, zastupnika Hrvatske demokratske zajednice svi i najveći dio poticaja riješen je na jedan drugačiji i kvalitetan način. Hvala lijepa. U ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite.

o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu Mislim da bi ove izmjene i dopune slobodno mogli nazvati svojevrsnim vatrogasnim mjerama nažalost za popravljanje nedovoljno promišljenih rješenja u dosadašnjim zakonima. I sami smo kao zastupnici gospodin Kolar i ja motivirani tim nedovoljno promišljenim rješenjima koja se odnose na potpore za određene proizvode, ovdje konkretno za pčelare podnijeli prijedlog izmjena i dopuna. Mislim da smo do sada već mnogo puta govorili pa i na plenarnoj sjednici da je nužno donošenje cjelovitog zakona o državnim potporama u poljoprivredi naravno baziranog na regionalizaciji poljoprivredne proizvodnje. Prije toga pitanje na temelju kojih stručnih i drugih podloga se predlažu određene poticaji, određenih kultura, određene izmjene proizvodnje u dosadašnjim izmjenama ovog zakona. Mi smo, na osnovi ovog zakona imamo do sada na osnovni zakon tri izmjene i dopune, jedan ispravak zakona i sada predlažemo četvrte izmjene. O tome kako se i mi sami a posebice naši seljaci mogu snaći u tim svim zakonima i nije potrebno posebno govoriti. Moram reći da u mjerama, konkretno u ovom djelu ne mogu a ne reći taj dio ima konkretnih promjena koje zasigurno treba pozdraviti. Prvenstveno mi je drago što je Ministarstvo usvojilo prijedloge koje smo davali već do sada, a odnosi se naročito na govedarsku proizvodnju u dijelu primjerice sustava krava, tele i udvostručenje tog poticaja jer mislim da će on zasigurno pozitivno djelovati na budućnost govedarske proizvodnje posebice u smjeru koji se odnosi na tov junadi, a da ako moramo biti svjesni da je današnja situacija neodrživa danas je proizvođač u govedarstvu onaj koji se bavi tovom junadi definitivno ovisan o uvozu. Ne znam da li postoje službeni i točni podaci, ali po nekim procjenama danas u tovu se nalazi gotovo preko 90% uvozne teladi i to je nešto što je neodrživo. Mjere koje su se pokazale, koje su vezane uz povećani poticaj, uz domaću telad moram reći da su dale određene rezultate. Vidimo da su neke tvrtke jedan veliki broj teladi domaće stavile u tov. da im mjere u pogledu inspekcije imaju tu svoje rezultate ali iskreno vjerujem da će ova mjera znatnije pridonijeti u budućnosti da imamo uzgoj i tov

referirati na pojedine izmjene jer mislim da o pojedinim izmjenama ne treba govoriti nego ću govoriti načelno i ono što smatram da je potrebno bilo do sada učiniti. Mislim da nije dobro da ova Vlada na kraju svog mandata ide sa ovakvim izmjenama znači četvrtima već po redu osnovnog zakona jer ako nismo svjesni da je pred nama izazov o kojemu svi razgovaramo, o kojemu svi govorimo, a to je izazov Europske unije, prilagodbe našeg sustava onda mislim da smo u velikoj zabludi. Ja bih bio puno sretniji da smo danas ovdje mogli umjesto ovog Zakona o potporama razgovarati o Zakonu o potporama koji bi bio u načelu sličan onome kojemu, kojega provodi Europska unija sa kojom se mnogo puta i često želimo uspoređivati, ali u nekim stvarima nažalost ne idemo onim koracima kojima bi trebali. Svi oni sa kojima sam osobno razgovarao kada su, kada smo se dotakli ove teme i kada smo počeli razgovarati o tome što će Hrvatska morati učiniti sve da bi svoj sustav potpora prilagodila sustavu potpora Europske unije upozorili su me na najosnovnije činjenice da je to jedan dugoročan posao. Da taj posao će zahtijevati ne godinu, dvije dana najmanje, najmanje da se u tom dijelu prilagodimo. Bojim se da pošto Ministarstvo nije krenulo u tu rekao bih dosta bitnu reformu i da u toj reformi još aktivno ne radi dolazimo u jednu situaciju koja bi bila vrlo nezgodna i moram to izreći ovdje, ne daj Bože da slučajno budemo primljeni u Europsku uniju 2009. godine jer bi u segmentu koji se tiče poljoprivrede bili totalno nepripremljeni i ne bi mogli odgovoriti na one izazove koje dakako nameće Europska unija. U tom dijelu mislim da promišljanje o potporama koje bi išle po gospodarstvu su nešto što svi mi ozbiljno moramo staviti staviti pred nas, moramo napraviti snimke. Moramo definirati referentne godine, moramo definirati na taj način određene i proizvodne kvote i postaviti taj sustav na način kako on već funkcionira u Europsku uniju. Bojim se da je definitivno da Vlada nema odgovore na ta pitanja i da se ona bavi kozmetikom, vatrogasnim mjerama, ovdje određenim promjenama koje se ne mogu reći da nisu nužne. Ali u svakom slučaju ne dovode do onog reformskog zahvata koji je potreban u poljoprivredi. Zbog čega govorim ovaj dio. Mislim da je on izuzetno bitan. Mislim da će nam odgovoriti na sva ona pitanja koja će se postaviti vezano uz poljoprivredu danas kod nas a i na ono što bih rekao nas najviše brine o čemu sam i nedavno u ovom Parlamentu govorio a to je ukupno naše stanje na selu. Mislim da više promatranje poljoprivrede koja bi bila izdvojena iz ukupnog okruženja ne bi bilo dobro. Mislim da moramo promatrati cjelokupan ruralni prostor. Zato mi je uvijek žao a to mislim je i određena obveza što evo pred ovakve rasprave i mi ovdje a ni ove godine evo kraj je gotovo evo rekao bih zadnji zakon koji dolazi iz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva za ovu godinu. Nismo imali pred sobom zeleno izvješće što objektivno stoji u Zakonu o poljoprivredi da analiziramo što je bilo dobro učinjeno, što nije bilo dobro učinjeno. Mi možemo vjerovati ili ne vjerovati na vrlo optimističnu izjavu koju je dao gospodin ministar malo prije ovdje da nam je gotovo uvozno izvozna bilanca izbalansirana i da je to ako malo tu pribrojimo ovoga turizma izgleda točna nula. Ja bih bio presretan kada bi to bila istina. No, međutim ne mogu shvatiti od kuda ste to izvadili. Morali bi to dobrano elaborirati jer i sami znate da će gotovo nešto manje od dvije milijarde dolara biti uvoz ove godine, milijardu devetsto i nešto. Izvoz je rastao dakako u apsolutnim iznosima ne na razini kao što je to ipak rastao uvoz. Još smo uvijek u ja bih rekao određenom povećem deficitu. Ako ga ukupno izgovorimo on je ipak u dijelu koji se odnosi znatno velik. Mene raduje kada ste govorili da nam izvoz taj raste, ali vi ste svjesni da je taj izvoz također bio …/Govornik se ne razumije./… da povežem to malo sa prethodnom točkom dobrano povezan sa izvozom šećera. Sada kada se sami ograničavamo na određeni način vidjet ćemo koliko će i to i u našoj bilanci ovoga negativnog u budućnosti utjecati. No, međutim da se vratim na ovaj dio gdje mislim da je potrebno vrlo brzo pristupiti vrlo jasnim analizama ukupnog stanja na ruralnom prostoru. Evidentno je i mislim da ćemo se svi zajedno složiti da je stanje na selu, znači u našem ukupnom ruralnom prostoru izuzetno teško, da svakodnevno imamo gotovo da to tako slikovito kažem dimnjake iz kojih više dima nema ne zbog toga kaj su uveli plin ili kaj se griju na struju, nego zato što više tamo nema nikoga. To je evidentno i po statističkim pokazateljima. Evo jedno istraživanje koje koje je evo prema zadnjim statističkim pokazateljima 183 sela u Hrvatskoj su prazna. 2408 ima manje od sto stanovnika, znači 6 tisuća i nešto sela u Hrvatskoj gotovo imamo situaciju da u dvije trećine živi manje od 300 stanovnika. Ovaj trend ako se nastavi bit će poguban za Hrvatsku. Doći ćemo u situaciju u kojoj na žalost nećemo imati ljudi u ruralnom prostoru i vjerujem da ćemo se dovesti u jednu nezgodnu situaciju. Prema tome, mislim da buduće mjere, a jedna od najdirektnijih budućih mjera sigurno ide putem Zakona o potporama. Mora se usmjeriti u onom dijelu na poljoprivredne proizvođače koji su zasigurno spremni da se nose sa izazovima koji se stavljaju pred njih, pa onda i sa konkurentnošću u tom dijelu. Ali niz mjera koje je potrebno uvesti u svakom slučaju će se odnositi na ruralni prostor, na selo, na zadržavanje stanovništva u tom selu, na niz mjera koje bi vjerujem u budućnosti trebalo iz možda i nekih drugih ministarstava preseliti u Ministarstvo poljoprivrede koji bi se bavili razvojem. Ja vjerujem da svi ovdje kolegice i kolege vjerujete da bi bilo izuzetno loše da nam se u Hrvatskoj dogodi da svi žive u četiri grada u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, a da na našim selima raste daj Bože neke druge biljke koje nam štete i zdravlju. U svakom slučaju ne vidim da sa bilo kakvim ovim popravkama ovog zakona smo doprinijeli tom ukupnom ukupnom promišljanju mi možemo reći ovo su čisto vatrogasne mjere koje dakako ne doprinose tome s obzirom da je evo ovo kraj mandata ove Vlade. Znači, da se ne promišlja jer se na kraju mandata teško je moguće reći da se mogu donijeti korijenite neke promjene. Znači, prošao je je jedan mandat u kojemu se nije ozbiljnije zagrizlo u sustav reforme, gdje se nije ozbiljnije prišlo određenim reformskim zahvatima, gdje se nije ozbiljnije prišlo prilagodbi i mislim da će puno, puno posla biti za buduću Vladu koja će doći i koja će morati ponovo preuzeti jedan težak posao, a rekao bih posebice u segmentu reforme ali i ukupno ruralnog prostora u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka gospodin Marko Širac. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnik Pankretić u svom izlaganju je naveo nekoliko netočnih navoda, a dozvolite mi da ispravim samo jedan pa ću citirati. Predložene mjere koje se predlažu zakonom su vatrogasne. To naravno nije točno. Zakonom se predlažu mjere kojima se sustavno mijenjaju poticaji i stvaraju uvjeti za rast domaće proizvodnje i sad bih mogao tu nabrojiti od tova junadi gdje poticaji rastu 80%. Sustav krava tele gdje poticaji rastu 100%. Novi način poticaja u složenijim postupcima prerade riba riba itd. Poticanje proizvodnje bio dizela i niz, niz drugih proizvoda koji se potiču daleko većim iznosima, ali naravno na neki drugi način koji je u zakonu detaljno opisan.

izborne izmjene i dopune Zakona o poticanju u poljoprivredi tj. o potporama u poljoprivredi i da su one četvrte, te da su vatrogasne i da su kozmetičke. To je apsolutno netočno jer prve izmjene i dopune osnovnog zakona donijeli ste u predizborno vrijeme 2003. godine kako bi s njima zamagljivali oči. Druga stvar, ovo su treće izmjene i koje idu na korist hrvatskim poljoprivrednicima koje će im donijeti dobrobit i koje su u nekim segmentima duplo uvećane nego što su bile do sada. Stoga molim vas nemojte obmanjivati javnost! **Bebić, Luka (HDZ)** Ne može se u ime predlagača. Nakon rasprave. Ovo je sada ispravak netočnog navoda. Na redu je gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažena gospodo iz ministarstva, nadam se da je u blizini i ministar pa da će čuti malo i moje kritike i pristup. Jer moram reći da klub nacionalnih manjina podržava ovaj zakon. Ali moram se pridružiti onima koji će reći da su mjere zaista kozmetičke. Jer zaista imati par hektara raži više ili manje sa 200 kuna više ili manje nije ništa drugo nego kozmetika. Ali da u svakom slučaju imaju pozitivnosti, o tome ću kasnije reći. moram ponovo prozvati ministra poljoprivrede da krši Zakon o poljoprivredi, da drugi puta ove godine mijenja Zakon o poticajima, a da paralelno u tri godine ovaj Sabor nije raspravio o stanju u poljoprivredi. Da ne ponavljam ono nesretno zeleno izvješće o kojemu ga smo zasigurno ovdje razgovarali. Onda bismo znali i koliko čega proizvodimo, onda bismo zasigurno i znali kakve su dosadašnje mjere imale efekta na pojedine proizvodnje i na pojedine kulture. I zasigurno i kakva nam je budućnost u izvozu pojedinih kultura. Odnosno, da, danas smo cijeli dan gotovo izgubili da razgovaramo o jednoj kulturi u izvozu, ali zanemarili smo i podcijenili smo i našeg I moram reći da očito on bolje poznaje našu proizvodnju nego što ju poznajemo mi, jer da ju poznajemo danas zasigurno ne bismo tako razgovarali. Ili možda bolje reći da smo zaista raspravili stanje naše poljoprivrede, da nam je bilo podastrto zeleno izvješće, onda zasigurno danas nitko ne bi mogao mahati nekim drugim tobož relevantnim podacima koji svako tvrdeći da su oni onaj pravi izvor. Tada bi iza podataka koji bi se ovdje raspravljali stajala Vlada. I zasigurno bismo znali da je nažalost 30 tisuća hektara gornja granica proizvodnje šećerne repe. Jer ne da mi nemamo želje da to povećamo. Ali gospodo 30 tisuća hektara ne razumije./ … je mobilizacija 120 tisuća hektara koji moraju biti pripremljeni za proizvodnju od tih 30 tisuća hektara. To je 180 tisuća u prosjeku zaista proizvodnje šećera i podcjenjujući kažem našeg partnera mi i dalje pokušavamo tvrditi kako su naše izvozne mogućnosti veće, a da istovremeno ne računamo da je to strateški proizvod, da ni jedna ozbiljna zemlja ne bi si dozvolila da kompletno i svoju konditorsku industriju, ali i potrebe potrebe potrošača ostavi na uvozu šećera. A još ću dalje karikirati tako dalje zanimljivo da sve što uvozimo je smeće, ali isključivo na šećeru želimo bazirati kompletno našu proizvodnju. Mislim da moramo nekada razmisliti o retorici. A retorika nam je loša jer nam zaista nedostaje podataka. I još jednom ću zato okriviti Ministarstvo poljoprivrede, neću ići dalje. Vraćam se na poticaje. Ponovit ću da zaista Europa svojim seljacima daje isto ili čak manje. Negdje u grubo 330 eura po hektaru. Da kod nas kad uključimo sve poticaje koje selo ima da su ti poticaji u prosjeku 360 do 370 eura. Ali u Europi se točno, ponavljam što sam već jednom prilikom rekla, znaju kalkulacije od onoga kolika je renta za zakup zemljišta ili koliko košta kupovina zemljišta, do onoga što košta jedna tehnologija, od goriva, gnojiva, sjemena do zaštitnih sredstava. I tada se ne može dogoditi da se ponudi jednom Parlamentu da potiče u ovom slučaju uljanu repicu sa 2 tisuće 550 kuna kada se radi o biodizelu. Ja bih voljela da je ovdje ministar pa da mi odgovori kakvu on to proizvodnju uljane repice očekuje sa takvim poticajima. Da li one 2 jadne tone koje smo do sada proizvodili ili ispod 2 tone, ili bismo željeli barem približno sa tehnologijom približiti danas onome što Europa proizvodi, a to je 4 tone uljane repice po hektaru koje onda zasigurno rentabilna, profitabilna i koja zasigurno onda može konkurirati i ulaziti u biodizel. da konačno počinjemo razgovarati o biodizelu, da konačno zaista izdvajamo uljanu repicu za proizvodnju biodizela, ali zasigurno sa 2 tisuće 550 kuna po hektaru nije moguće pomaknuti se za proizvodnju koja nam je potrebna. Mi smo čak smanjili sjetvu u ovoj godini na 8 tisuća hektara sa 15 tisuća hektara, baš zato što smo poticali sve kulture, ali ne uljarice koje nažalost moramo poticati i daleko više. I još nešto, mi smo već izgradili pogon za proizvodnju dizela. Mi smo neki dan, odnosno, pardon, ministar je neki dan postavljao kamen temeljac za proizvodnju daljnjih 30 tisuća tona ako se ne varam biodizela. Ali gospodo, isključivo će to biti biodizel na uvoznoj repici. Jer vraćam se tome. Za jednu tonu biodizela potreban je jedan hektar pod uljanom repicom. Ako ovog časa već imamo gotovo i gradimo negdje grubo 50 tisuća tona proizvodnje biodizela onda nama ovog časa ni manje ni više nego manjka 40 tisuća hektara pod uljanom repicom. A sa 2 tisuće 550 kuna po hektaru vjerujte nećemo se pomaći ni u skoroj budućnosti približiti niti 10 tisuća hektara. I prema tome, upravo govorim o tome da ponovo nemamo kalkulacije, ponovo ne znamo što hoćemo, ponovo nemamo strategije za proizvodnju, za biodizel, a znamo da nas 2010. itekako obvezuje. Tim više što ne da želimo pregovarati i 2000., i već zaista se nadamo da ćemo 2010. biti u Europskoj uniji kada moramo imati obnovljivih, odnosno da kažem alternativnih, dio alternativnih 5,75%. I to ne ukupnih energenata već isključivo u transportu. A mi ovog časa nemamo gotovo niti litru svoje, odnosno imamo proizvedenu ali ju imamo proizvedenu na uvoznom ulju, pa ja ju prema tome ni ne računam kao da je naša. I stoga zaista pozivam još jednom da se ozbiljno pozabavimo i strategijom obnovljivih resursa jer da smo ozbiljno radili mi bismo ovog časa imali pravo i na 70 do 80 eura po hektaru za proizvodnju u neprehrambenom lancu, što bi zasigurno poboljšalo proizvodnju upravo uljane repice namijenjen biodizelu. Međutim mi čak nismo niti taj program kandidirali u programu poljoprivrednom Europske unije, odnosno nismo predvidjeli da bi Hrvatska isto tako mogla usmjeriti dio svojih poljoprivrednih površina u neprehrambeni I time smo sami sebi još otežali situaciju koja kako sam rekla vrlo je loša i ja dalje tvrdim da vlastitog bio-dizela, kažem, nemamo. Mislim da moramo i dalje stimulirati i voditi računa da zaista naše subvencije ne budu samo, ili poticaji, ne budu samo poticaji po hektaru već da konačno zaista povedemo brigu i o tome da poticaji potiču upravo produktivnije proizvođače, odnosno da subvencija ne bude samo fiksan iznos. Ona mora biti vezana uz hektar. I dalje činimo istu grešku, ne radimo ništa ono, nismo ništa naučili od naših susjeda niti susjeda Austrijanaca koji potiču da uvijek je jedinica hektar, ali se veže uz tehnologiju. Da li je toliko tona po hektaru ili da li je to više od tehnologije koja onda ima veće poticaje. da bi, krajnje je vrijeme da i o takvom sustavu počnemo razmišljati jer bojim se da više od 2 milijarde koje odlaze u poljoprivredu ne daju rezultate koje bi takvi poticaji morali dati gledajući na to koliko hektara imamo u proizvodnji. Svakako da pozdravljam vraćanje poticaja po pčelinjim zajednicama jer mi imamo dosta, ja ću ih u navodnicima nazvati "hobi proizvođača", ali to su ozbiljni proizvođači ipak za tržište, danas udruženi kroz zadruge i koji vrlo često, količinski teško bi ostvarili svoje poticaje. I prema tome, mogućnost davanja izbora da se opredijele da li po kilogramu ili po pčelinoj zajednici zasigurno upravo stimulira veliki broj malih, ali koji nisu zanemarivi kada je u pitanju tržište meda. I još jednom iako sam na početku rekla da ćemo podržati ove poticaje, bez obzira što kažem smatramo ih kozmetičkim i očekivali smo da će doći ozbiljnije promjene poticaja. Podržat ćemo ih, ali mislim da ne bi smjelo ovo ministarstvo završiti mandat, a da zaista ovom Parlamentu ne podnese izvješće o stanju u poljoprivredi, ne podnese izvješće šta i koji kvalitet i koje je efekte takvi su poticaji imali. Jer samo tako je moguće nadograditi i kvalitetnije gospodariti i ruralnim prostorom. Jednako tako i provoditi zemljišnu politiku jer radeći na pamet, popravljajući pojedine zakone dva puta godišnje očito efekata neće biti. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. Moram reći da mi u Klubu zastupnika SDP-a zapravo razmišljamo kako uopće glasati o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori. Vjerojatno će naša odluka o glasanju ovisiti o raspravi s jedne strane i s druge strane o prihvaćanju ili ne prihvaćanju podnešenih amandmana na ove Prijedloge zakona. Zašto? Prvo, moramo reći iz načelnih razloga. Mi smatramo da je krajnje vrijeme da se stane sa lutanjima u oblasti politike državnih potpora u Republici Hrvatskoj. Jer šta i kako drugačije tumačiti činjenicu da je ovo četvrta izmjena i dopuna Zakona uz jedan ispravak, s jedne strane. S druge strane da se u isto vrijeme dešava nešto što je po nama gotovo gotovo nevjerojatno. Da se uvode nove vrste proizvoda po jedinici poticaja ili brišu postojeće ovisno od godine do godine. Pa smo onda imali promjene Zakona 2002., 2003., 2004. sada 2006., pa drugi puta 2006., a osim toga ono što je najinteresantnije mi na kraju 2006. godine donosimo izmjene i dopune Zakona kojim osiguravamo isplatu poticaja za određene proizvode koji će se osigurati za 2006. godinu. Dakle, preraspodjelom sredstava u Proračunu za 2006. godinu i u takvoj situaciji se zapravo pokazuje nešto što je vrlo interesantno. Da smo vrlo loše planirali Proračun za 2006. godinu, da smo loše planirali poticaje i državne potpore za 2006. godinu. Jer evo, dogodilo se da je ostalo novaca koji nisu utrošeni, sad ih treba preraspodijeliti pa onda pokušavamo zadovoljiti određene kategorije proizvođača da bismo osigurali ove poticaje. pitanje na koje stvarno postavljamo ozbiljnu primjedbu jeste da su neke od ovih mjera same po sebi zapravo palijativne mjere koje gase požar u pojedinim segmentima, ali ne rješavaju problem i u tom pogledu se slažemo sa kolegicom Čuhnil da su one i kozmetičke. zbog toga bi trebalo pristupiti jednom sasvim ozbiljnijem i odgovornijem pristupu planiranja državne politike u sferi državne potpore, poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Treće pitanje koje je vezano uz to jeste pitanje kad ćemo zapravo naše poticaje u suštinu, u sadržaju, ne samo u formalno-pravnom smislu uskladiti sa europskom, propisima Europske unije nego u sadržajnom smislu. Da na kraju krajeva poticaj bude doduše jedinica za poticaj hektar, ali da naravno onda ona ovisi poticaj ne samo o hektru nego i o količini proizvoda koji će se, i vrsti koji će se proizvesti. Kvaliteti i naravno tehnologiji koja će se primjenjivati. Prema tome, ovo su naše 3, 4 potpuno smatram opravdane i načelne primjedbe koje u svakom slučaju treba voditi računa. sad dopustite nekoliko primjedbi koje moramo reći i pojedinačne naravi koje isto tako pokazuju zapravo da smo na području gdje se ad hoc mjerama pokušava rješavati zapravo pragmatički pojedina pitanja, pa čak i pogodovati određenim vrstama proizvoda i usluga ovisno o stupnju nezadovoljstva socijalnih struktura koje obavljaju te djelatnosti i pristupanja tim socijalnim strukturama u predizbornom dijelu. Primjera radi, Vlada kaže da ne prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona kolega Božidara Pankretića i kolege Ivana Kolara. E sad je nevjerojatno, kako to ne prihvaća kad je u isto vrijeme tu ideju iz tog Zakona sadržajno ugradila u svoj Prijedlog zakona. tome, mi se slažemo sa stavom Kluba zastupnika HSS-a, odnosno kolege Kolara koji je rekao da su oni spremni povući ovaj Prijedlog zakona s obzirom da se rješava ovo pitanje u Zakonu, ali nije istina da nije prihvaćeno nego je zapravo taj poticaj, taj Prijedlog zakona u prvom čitanju inicirao i konačnu izmjenu ovoga Prijedloga zakona. Jer u obrazloženju samoga Prijedloga zakona, mišljenja Vlade se navodi da između ostaloga ne može se prihvatiti jer se radi novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu koji je evo pred nama. Naravno, sljedeća naša primjedba je za nas s jedne strane dosta ovako interesantna, interesantno pitanje a s druge strane samo po sebi pomalo čudno. Dakako da se mi radujemo da se ove godine osigurani po prvi puta sredstva u proračunu za poticaj za proizvodnju bio-dizela. Radujemo se i ovdje da se osiguravaju poticaji za uljanu repicu kao jednu od sirovina koja treba osigurati proizvodnju bio-dizela. Ali poštovane kolegice i kolege ajmo se sresti sada sa golim činjenicama i sa realnošću koja postoji u Republici Hrvatskoj. Ne samo što mi nemamo odgovarajuću produktivnost niti prinos uljane repice po hektaru za proizvodnju biodizela nego je činjenica da mi biodizel sada u Ozlju proizvodimo zapravo iz uvoznih sirovina, ni naravno otpadnih sirovina u Republici Hrvatskoj i u takvoj situaciji se postavlja pitanje, a šta ćemo mi to poticati? Poticat ćemo uvoz uljane repice i istodobno proizvedeni biodizel što je još interesantnije namijenjen je izvoznom tržištu jer ga zapravo nemamo kod nas gdi plasirati niti imamo na pumpama osigurane aparate koji će osigurati točenje biodizela niti smo to donijeli posebni propis o obavezi korištenja biodizela što iz ekoloških što iz ekonomskih ekonomskih razloga i istodobno poticali da se to koristi u prometu u Republici Hrvatskoj. Prema tome, nešto što si postavlja čovjek pitanje, a zapravo zbog čega se sad pojavljuje ovaj poticaj? Očigledno da se pojavljuje zapravo taj poticaj kao pokušaj stvaranja navike da se počne proizvoditi uljana repice u tom pogledu i da se ta uljana repica počne proizvoditi, odnosno prerađivati i u biodizel, naravno u pogonima koji već rade ili u onima koji će raditi kao što je nova tvornica koju je između ostaloga kamen temeljac za njenu izgradnju u Vukovaru, odnosno na području Vukovara postavio sam ministar. Naravno da nas raduju ovi novi pogoni i da nas raduju ove tvornice, to je izvanredno dobro, osigurat će nova radna mjesta, osigurat će nove tehnologije, osim toga osigurat će supstitut energije kod nas itd., prema tome sve je to važno i bitno i mi to podržavamo, ali smatramo da u tom dijelu mora biti osmišljene politike koja će zapravo u tome segmentu osigurati rast i razvoj i ne samo rast i razvoj nego istodobno poticaj određenih djelatnosti i strukture koji …/Govornik se ne razumije./… i zbog toga smatramo da načelna primjedba s kojom se slažemo koju je rekao u ime kluba nacionalnih manjina kolegica Čuhnil usmjeravanje dijela poljoprivrednih površina u neprehrambeni lanac, odnosno u proizvodnji industrijskog bilja za ovakve djelatnosti itekako je važno i u tom kontekstu se otvara jedno posebno pitanje kada ćemo stvoriti zapravo sredstva za poticaj oslobađanja hektara za moguću poljoprivrednu proizvodnju? Na žalost previše poljoprivrednih hektara mi imamo koji su minirani, koji su zapušteni i zakorovljeni i koje bi trebalo privesti poljoprivrednoj proizvodnji i između ostaloga i ovim industrijskim biljem koje bi trebalo osigurati primjerice proizvodnju biodizela, odnosno sirovine za proizvodnju biodizela kod nas. Čini nam se da u tom pogledu nikako ne možemo na zelenu granu jer se stalno vrši segmentarni pristup pojedinom segmentu, ne sagledava se ukupni interes Republike Hrvatske u pojedinom dijelu i u tom pogledu valja posebno naglasiti i to želimo iz Kluba zastupnika SDP-a posebice naglasiti poljoprivreda ne smije biti rezidualna veličina u gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske kao što se često puta stječe dojam u odnosu na gospodarsku politiku koja se predlaže. Poljoprivreda mora biti jedan od kamena razvoja ili temeljca gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, a osobito u područjima kao što je Slavonija, kao što je Baranja i kao što je sjeverna Hrvatska iz jednostavnog razloga jer se tamo nalaze prirodni resursi za razvoj ove djelatnosti. U isto vrijeme moramo biti svjesni da mi produktivnost u oblasti poljoprivrede moramo dizati na višu razinu i moramo dovoditi do toga da manji broj zaposlenih bude po hektaru da bismo zapravo produktivnost podigli na veću razinu, ali to onda podrazumijeva samo po sebi da moramo stvarati mogućnosti da poljoprivredne proizvode kao poluproizvod ili kao sirovinsku osnovu možemo plasirati kod nas na viši stupanj proizvodnje koji ćemo podići kroz prehrambenu industriju, kemijsku i svaku drugu, odnosno druge vrste industrije koji će im to služiti kao sirovinska osnova i tamo rješavati problem i viška nezaposlenih u Republici Hrvatskoj koji će se otvarajući te nove pogone otvoriti naravno i nova radna mjesta i zapošljavanje s jedne strane i s druge strane u isto vrijeme stvarati određene vrste proizvoda koji će imati kao proizvod na domaćem tako i na stranom tržištu. U tom pogledu je hvalevrijedna ideja da se napokon prihvatila ideja koju smo mi neki zagovarali ovdje nekoliko nekoliko godina u ovom Parlamentu i ne samo u ovom Parlamentu o proizvodnji i pokušaju stvaranja biodizela, ali nas brine nešto drugo, kako paralelno s time nismo donijeli Zakon o biodizelu koji će zapravo kao što ima Austrija, kao što to ima Njemačka ili provedbenim propisima to regulirati koji će osigurati poticaje biodizela, koji će osigurati njegovu njegovu proizvodnju i na kraju krajeva koji će osigurati nešto što je veoma važno da iz drugih izvora, sirovinskih izvora se proizvodi ulje i kada je na tržištu skuplja cijena ulja onda će se ulje prodavati, a ne i kad je potražnja velika, a ne iz njega praviti biodizel, osim ukoliko država to ne stimulira da bi osigurala zapravo adekvatnu zamjenu za energente koje bi trebalo riješiti i zbog toga smatramo da bi u tom pogledu itekako trebalo voditi računa i trebalo osigurati ovo pitanje na strateški kvalitetni način. Moramo reći isto tako da nas raduje da se počinju povećavati malopoticaji za slatkovodnu ribu, e ali ima sada velike primjedbe u tom pogledu na Prvo smatramo da pored ovih poticaja koji su ovdje naznačeni oko ribe valjalo bi početi raspravljati o tome da se ugrade u poticaje između ostaloga proizvodnja mesa od škampi, kozica, odnosno rakova itd., pa je razmotriti i proizvodnju određenih drugih vrsta kao što su recimo žabe itd. i puževi koji se mogu i trebaju plasirati što u domaću proizvodnju, što izvoz. Mi moramo o tome itekako voditi računa jer su to proizvodi koji na svjetskom tržištu imaju veliku prođu i mogu biti interesantne za našu proizvodnju, može biti interesantne za zapošljavanje, a prostora i rješenja za ta pitanja imamo. To je broj jedan. Broj dva. Nije dovoljno proizvesti samo, poticati samo proizvodnju sirovine. Između ostaloga bi trebalo itekako voditi računa da se prošire ovi poticaji i na druge kategorije poluproizvoda i proizvoda od recimo ribe, pa onda primjera radi trebalo bi voditi računa da se počinje poticati i sušena riba, odnosno proizvodi od sušene ribe, smrznute ribe kao i što su u pitanju svježi riblji proizvodi. Zatim postavlja se pitanje šta je sa kavijarom, šta je sa pitanjem poticaja riblje ikre kako slatkovodne tako i morske ribe ili pitanje šta je sa poticanjem soljene ribe ili dimljene ribe itd. To smo sve zapravo mi sveli u ove dvije, tri osnovne kategorije što nije sasvim dovoljno, a u tom segmentu se zapravo otvara jedan novi segment akumuliranja i prihvaćanja zapravo ulova ribe ili naših ribara na moru i proizvodnje slatkovodne ribe koja ne treba biti namijenjena samo za izvoz kao sirovi proizvod, nego ona kao poluproizvod treba biti osnova za razvoj industrijskih oblika i složenih oblika prerade te sirovine u Republici Hrvatskoj koji će otvoriti nova radna mjesta, koja će otvoriti nova zapošljavanja i koja će osigurati naravno novi profit, odnosno novi dohodak kako na našem tako i na europskom tržištu. Osim toga valja reći da u tom segmentu nema velikih ograničenja kada je u pitanju Europska unija, bar kada je u pitanju slatkovodna riba. Kod plave ribe ima. Prema tome, ako sa tog aspekta hoćemo razgovarati onda smatramo da u tom pogledu ove mjere koje su ponuđene, one rješavaju neka pitanja koja jesu sad aktualna, koja treba riješiti, ali sasvim sigurno nisu dugoročna, nisu strateška i zbog toga smatramo da su ona samo evo odgovor na aktuelnu situaciju, da su ona pragmatična, da u tom pogledu zapravo potvrđuju pitanje ono koje nažalost, nije dobro za Republiku Hrvatsku a to je da u ovom segmentu poticaj državnih potpora u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu nemamo konzistentnu i politiku poticaja koja će razvijat određene proizvodnje. Između ostaloga i radi razvoja naših komparativnih prednosti u odnosu na hrvatsko okruženje pa i Europsku uniju u cjelini. A osim toga naravno, prije svega da ostvari one ekonomske i socijalne koristi koji bi trebali se bazirati na probicima otvaranja otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj i boljem životu svih nas. Zbog toga ćemo vidjeti ovisno o raspravi, ovisno o amandmanima kako ćemo glasati o ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepa. Hvala. Ujedno je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta u 18,47.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege! Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ove potpore. Mislimo da su dosta kvalitetnije nego što su bile prije uz nekoliko primjedbi koje se nadam da će doprinijeti ako ćete dobro saslušati možda boljitku sveukupnom za unaprijed ili za buduće neko vrijeme di ćete moći ugraditi neka poboljšanja, ako budu kvalitetna. Ja ću pokušati s prvim da ne gubim vrijeme. Na poticanje uvozne svinje, odojaka, telad i junad, ne poticati. Znači, apsurdno je poticati uvoz svinja, junadi novcem iz državnog proračuna. Neka se potiče domaća proizvodnja umjesto poticanja uvoza. Potiče se čak i uvoz za klanje junadi i svinja. Ukoliko se uvoz nastavi tempom koji je išao prvih 6 mjeseci ove godine za tov uvozne teladi potrošit će se do kraja godine oko 96 milijuna kuna. A na tov prasadi 26 milijuna kuna, što je ukupno 120 milijuna kuna za poticanje uvoznog mesa, za poticanje domaće proizvodnje. Mislim da bi to bilo korisnije. Drugo, ukinuti minimume. Ne ograničavati proizvodnju u trenutku kad raste uvoz hrane. Zašto treba izbaciti minimume? U momentu kada uvozimo ogromne količine hrane, posebno mesa i mlijeka a imamo primjere u Europi gdje se ograničava maksimum kad to prelazi u profitnu djelatnost. Zato treba izbaciti minimum jer veliki dio malih i srednjih proizvođača neće moći koristiti te poticaje, te zbog tih ograničenja, a zbog tih ograničenja, a znamo da više od 80% hrane proizvodu mala i srednja obiteljska gospodarstva. na davanje poticaja za razvoj privatnog biznisa poticaj po dozi sjemena, centri za reprodukciju ili u potpunosti privatizirani ili djelomično. tri godine sve je bilo u vlasništvu države a u svijetu i Europi su ti centri u vlasništvu uzgojivača, jer oni moraju imati utjecaj na izvor genetike i način korištenja tog sjemena. Sad se kod nas to privatiziralo, onda je osobna odluka tog vlasnika koji ne mora nužno poštivati interes uzgojivača, što mislimo da nije uredu. Da li je to pametno da se podrži, to odlučite vi? Mi mislimo, ako je u svijetu uobičajena praksa i u Europi, da proizvođači imaju izravan utjecaj na genetiku i da bi bilo to normalno. I što se kaže za poticaj uljane repice za proizvodnju bio dizela koji je sad 2 tisuće 550 kuna a u Europi je 2 tisuće 850 kuna. Mislim da smo se približili da nešto u tom smislu se poboljšava ali ako znamo da je u Europi već počela druga generacija proizvodnje bio dizela a nas očekiva prema svim programima koje smo mi prihvatili od Europe velik posao, mislim da na tom planu možda bi trebalo napraviti još i više i pokušati izjednačiti poticaje sa europskim ali evo, i sa ovim 2 tisuće 550 kuna, mislim da je dosta napravljeno. Ali ako to ne uspije pokrenuti veću proizvodnju uljane repice, mislim da bi to onda mogli razmišljati o tome da i to malo podignuti. To su neke male primjedbe ili pokušaji ukazivanja na neke od problema i mislim da ćete to uzeti u obzir. Podnijeli smo jedan amandman, kako će, obrazloženje ću samo pročitati. Poticanje domaćeg stočarstva i stočarske proizvodnje kao i nužna obnova stočnog fonda mora predvidjeti potpore za domaće žensko tele za rasplod. Predviđanjem minimalne količine od tri grla, potiču se poljoprivrednici koji se bave stočarstvom da nabavljaju žensku telad za rasplod umjesto da ih se potiče da nabavljaju telad za tov i klanje. Na ovaj način ohrabrili bi se hrvatski stočari da ulažu u žensku telad za rasplod i na taj način osiguravaju obnovu stočnog fonda. Jednako tako da potaknu da bi se domaća proizvodnja većim prirastom teladi čime bi se neizravno destimulirao rast, rastući uvoz i pojačana konkurentnost domaćih proizvođača, koji ovim prijedlogom zakona su prepušteni sami sebi. da ovaj amandman je u cilju još bolje proizvodnje, znači domaće, ne uvoza pa ako ga prihvate mi vam se unaprijed zahvaljujemo. Hvala lipa. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Vladimir Kurečić? Nema ga. Kruno Peronja? Nema ga. Petar Mlinarić? Tu je. Izvolite!

Gospodine potpredsjedniče, štovani ministre, kolegice i kolege! Ja ću govorit nešto o proizvodnji bio dizela. Europske unije u potpunosti su se okrenule zadaći smanjenja emisije štetnih plinova u atmosferu. Švedska je odlučila do 2015. godine biti neovisna o fosilnim gorivima. Finska ove godine ide u izgradnju pogona bio dizela, kapaciteta 170 tisuća tona. Češka ima zasijano uljane repice na 200 tisuća hektara za proizvodnju bio dizela a primjerice Njemački Bundestag grije se na bio dizel. U svijetu su Brazil i SAD vodeći u proizvodnji etanola, s tim što je Brazil već neovisan o fosilnim gorivima. A primjerice u Indoneziji Vlada Vlada je odobrila krčenje prašuma za pretvaranje u plantaže palmi iz čijih bi se ulja proizvodio bio dizel. Nužno je stvoriti sve pretpostavke za ostvarivanje ovako postavljenih obveza koje proizilaze iz prihvaćenih međunarodnih ugovora. Proizvodnja bio goriva ovisna je o političkoj podršci. Nužno je potrebno u što kraćem roku stvoriti ekonomske pretpostavke za transformaciju poljoprivrednog sektora. Nije rješenje uvoziti biljna ulja za proizvodnju bio-diesela u Hrvatskoj. O brzini rasta sirovinske proizvodnje ovisi i brzina cjelokupne proizvodnje bio-diesela na korist zajednice. Procjenjuje se odgovarajućim cjelokupnim političko-ekonomskim i poljoprivrednim angažmanom u Republici Hrvatskoj može se proizvesti negdje oko 400 tisuća tona bio-diesela iz vlastitih sirovina s procjenom prinosa od negdje 3 tone na hektar što je realno ostvarivo, odnosno s proizvodnjom jedna tona bio-diesela po zasijanom hektaru to znači poljoprivredno angažiranog 400 tisuća hektara. Proizvodnja na 400 tisuća tona ulja za proizvodnju bio-diesela proizvelo bi se i 800 tisuća tona pogače, mogućnost znatno jeftinije proizvodnje stočne hrane te time brži rast stočarstva, proizvodnje mlijeka i mesa. U Vukovaru ovih dana upravo početo je sa radovima poduzeća Europa-mil otvara, gradi tvornicu euro-diesela. Euro-mil bio-diesela. Europa-mil ulazi u projekt izgradnje pogona za proizvodnju bio-diesela godišnjeg kapaciteta 35 tisuća tona bio-diesela za što će biti potrebno osigurati 100 tisuća tona uljane repice Za ovaj kapacitet bit će potrebno poljoprivredno angažirati 25 tisuća hektara obradive površine. Prednost proizvodnje bio-diesela tehnologijom koja podržava kao sirovine uljanu repicu i soju je u tome što hrvatski zemljoradnici mogu upotrijebiti tehnologiju dvopolja a to znači da jedne godine može biti zasijana kultura uljane repice a već slijedeće na istoj površini kultura soje što se u Europi i svijetu već koristi. Pogon bio-diesela direktno bi zapošljavao dvadeset i pet djelatnika a indirektno bi bilo vezano negdje oko tisuću ljudi na obradivim površinama s obzirom na usitnjenost parcela. Valja naglasiti da će Vlada Republike Hrvatske povećati poticaje za uljanu repicu sa sadašnjih 2 tisuće 250 kuna po hektaru na 2 tisuće 550 kuna po hektaru. potpora za uljanu repicu moram reći da naše Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske već su prešli neke zemlje koje su u Europskoj uniji, već su ih mimoišli. Pa smatram, evo ovim pohvaljujem i ministarstvo na njegovom radu i Vladu Republike Hrvatske koja se brine da što prije uđemo spremno u Budući da se radi o obnovljivim izvorima energije kojima Europska unija daje podršku a i Vlada Republike Hrvatske Europa-mil priprema projekt proizvodnje etanola godišnjeg kapaciteta 80 tisuća tona na sirovinskoj bazi kukuruza kojeg bi na godišnjem nivou trebalo osigurati negdje 300 tisuća tona. Ovaj pogon bi zapošljavao 80 djelatnika a zajedno s pogonom bio-diesela indirektno bi bilo vezano 4 tisuće ljudi na obradivim površinama koji bi osiguravali sirovinsku uslugu transporta itd. Kompletan program proizvodnje bio energije će biti zaokružen gradnjom hidroelektrane godišnjeg kapaciteta cirka 75 gigavat sati koji će kao sirovinu koristiti nus proizvode iz navedenih pogona i koji će u završnici zaposliti negdje oko 150 djelatnika imat će uza se indirektno vezano preko 4 tisuće zemljoradničkih obitelji. Višak proizvodnje električne energije bio bi prodavan HEP-u a ovaj dio koji treba tvornici Europa-mil oni bi za svoje potrebe koristili. Evo, ja mislim da je ovo dobar primjer, da i drugi trebaju tim primjerom. Hvala. Hvala. Ima jedna replika, gospođa Čuhnil. Izvolite! **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Želim replicirati kolegi Mlinariću. Kao prvo, mi ovog časa smo na proizvodnji uljane repice odnosno posijanoj u ovoj godini nešto 8 tisuća i nešto sitnoga. Bit ćemo jako sretni ako u narednih pet godina postignemo 30 tisuća i tu ćemo se vrtiti negdje oko maksimalnog limita koliko možemo angažirati poljoprivrednih površina na svim površinama uljana repica ne uspijeva, s druge strane moramo voditi računa da Dvopolje kod uljane repice ne ide pogotovo uz našu tehnologiju već to je četveropolje i vraćam se na ono što sam rekla za 30 tisuća angažiranih površina vi trebate imati u rezervi odnosno pod kontrolom 120 tisuća hektara računajući na nekakvo četveropolje. No, ono s čime se slažem s vama budući da je svojevremeno izrađena fisibility studija, da je ona bivša Vlada krenula kako je trebala mi smo danas ovih 30 tisuća imali i možda sa nekim tehnološkim da kažem postignućima koje je moguće budući da je moguće proizvesti i 4-5 tona, do 5 tona uljane repice po hektaru mi bismo mogli doći do nekakvih 50 tisuća tona bio-diesela koji bi zasigurno onu našu kvotu koja je potrebna za transport u neko vrijeme i zadovoljio. Činjenica je da nismo prihvatili da je bio-diesel prvo poljoprivredni problem jer rješava i površine i zaposlenost, drugo ekološki, a tek treće energetski je to da i danas plaćamo danak i da smo nažalost na jednoj tako plus nuli. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Jure Bitunjac. Nema ga. Iscrpili smo sve prijavljene. Sada će se zaključno kratko osvrnuti ministar Čobanković. Izvolite! Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, gospodo zastupnici! Evo, ja ću vrlo kratko. Ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi na rekao bih konstruktivnim prijedlozima. Ja još jednom želim naglasiti, ovo nisu suštinske izmjene i dopune Zakona o poticajima. One su samo u funkciji da poravnamo i pogladimo određene slobodan sam kazati proizvodnje. Mi normalno da se pripremamo i da kroz i ove izmjene i dopune zakona idemo u pravcu stvaranja određenih pretpostavki za promjene i za primjenu implementiranja zajedničke poljoprivredne politike Europske unije ali bi za nas u ovome periodu za našu proizvodnju bilo izuzetno nepovoljno kada bi mi već sada prihvatili provođenje zajedničke poljoprivredne politike jer za to provođenje mi moramo stvoriti određenu osnovu. I znači, još jednom ponavljam. Ne bih baš rekao da se radi o kozmetičkim, više bih rekao tehničkim izmjenama i dopunama, poravnavanju određenih vrsta potpora i određene strateške proizvodnje koje želimo upravo naglasiti kroz određena povećanja potpora. Ja ne bih dalje duljio poglavito jer dobrim dijelom i nema određenih zastupnika koji su govorili o određenim problemima pa mislim da nema svrhe da ja sada još, uvjetno rečeno govorim i pokušam pokušam obrazložiti određene prijedloge naše u odnosu na određene prijedloge koje su iznijeli zastupnici, a samo evo još jednom u ovom kontekstu želim naglasiti da je ovo u funkciji rekao bih provođenja strateških programa Ministarstva poljoprivrede za koje smo mi i donijeli, utvrdili strateške smjernice razvoja i za koje donosimo i operativne programe koji se implementiraju i koji idu u pravcu povećanja određenih proizvodnja koje su od strateškog interesa za poljoprivredu poljoprivredu Republike Hrvatske. I u tom kontekstu još jednom se zahvaljujem svima na konstruktivnim prijedlozima i na konstruktivnoj raspravi vezano za ove izmjene i dopune Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi poljoprivredi i šumarstvu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa i još će se obratiti drugi predlagač, gospodin Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke želim na početku reći da povlačimo svoj Prijedlog zakona jer je sa ovim prijedlogom Vlade Republike Hrvatske na neki način apsorbiran ovaj naš prijedlog. On je bio dakako rekao bih pokušaj da se ispravi nepravda koja je učinjena prema pčelarima. Ja ne bih išao sada u dulje elaboracije našeg prijedloga. Svi smo bili svjesni da su učinjene neke gotovo i tehničke greške zbog kojih se nije moglo ni provesti neke strane vezane uz isplatu. Mi smo to uvidjeli i normalno da smo išli ono što jedino možemo sa prijedlogom nekog zakona. Mislim da nema potrebe u tom dijelu ako su se pčelari usaglasili da njima odgovara ovaj poticaj koji se odnosi i na med i koji se odnosi i na dio po košnici i prihvaćamo njihovo razmišljanje. Ono gdje ćemo uložiti amandman na prijedlog Vlade je to da smanjimo broj onih minimalnih količina meda po košnici sa 40 na 30 kila jer smatramo da bi sa 30 kila to bila dovoljna minimalna količina iz jednostavnog razloga što moramo biti svjesni da je pčela ne samo proizvođač meda nego je pčela i njezine opće korisne funkcije koje ona ukupno obavlja u poljoprivredi. Iz tih razloga nam je dakako a vjerujem i svima u cilju da imamo čim veći broj košnica. Nije nam u cilju da oni budu što veći samo proizvođači meda nego da ih ima i čim više i u tom dijelu bi bilo dobro da ovaj amandman Vlada razmisli što učiniti? pošto smo svi zajedno potpuno svjesni da se ovdje radilo o nekoj kozmetici predložili smo da se onda i promijene određene stvari kada već imamo zakon pred sobom i da se vratimo na onaj sustav koji je bio, a to je poticanje svih količina pa smo i u tom dijelu predložili određene amandmane